Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo **s prekinjeno 5. sejo Državnega zbora in s prekinjeno****3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v okviru nujnega postopka.** Nadaljujemo z razpravo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Besedo dobi kolega Martin Marzidovšek. Izvolite.

prodajal električno energijo v tujino po zelo nizki ceni in bi pač samo rad pojasnil, da je to običajna praksa, ker se električna energija v veliki meri prodaja prek terminskih pogodb, torej na daljše obdobje, in ker na ta način potem optimiziramo sam evropski energetski trg. Res je nerodno, da smo mi proizvajali električno energijo po zelo nizki ceni in jo tudi prodajali po relativno nizki ceni, sedaj smo pa soočeni s tržno situacijo, v kateri pač smo. Tako da, absolutno,

Kar se tiče kapice, ki jo je včeraj sprejel nemški Bundestag, bi samo opozoril, da je paket vreden 200 milijard evrov in zajema tako kapico za ceno električne energije za posameznike kot tudi gospodarstvo in bi pač rad opomnil, da v Sloveniji z vladno uredbo že obstaja kapica na cene električne energije za posameznike in za male poslovne subjekte, ki smo jo sprejeli

nekje 65 milijard evrov, torej nekje tretjina tega, kar si je lahko privoščila Nemčija. Sedaj bi rad opozoril, da

ki jo dobavitelji trenutno izgubljajo za dobavljene nizke cene električne energije posameznikom, da se jim krije ta razlika, smo skupno na okvirno 1,6 milijarde evrov, kar bo nekje slabih 10 procentov proračuna v letu 2023. Ko smo sprejemali proračun, smo slišali ogromno kritik, kako je proračun prevelik, kako se preveč zadolžujemo, ampak prav za ta namen je bil proračun toliko večji, da bo dovolj rezerv za za vlaganja v gospodarstvo. Sedaj pa poslušamo, kako je to premalo. Rad bi samo opozoril na to neko dvoličnost. Vsekakor pa se pač moramo zavedati, da je težava v samem delovanju trga in naši pretirani odvisnosti od ruskega plina. Svoj čas smo uvažali nekje 40 procentov ruskega plina za potrebe Evropske unije, danes smo na 10 procentov, torej smo morali najti neke druge vire, utekočinjen plin, ki je seveda dražji in to je pač tudi botrovalo k temu, da so cene tako električnega plina kot tudi električne energije na koncu trenutno višje. Sedaj pa si kot

ker dejansko imamo problem, ki je strukturni in ki sega onstran naše države. Ta problem je treba rešiti na ravni Evropske unije, ker lahko le kot celoten evropski trg dosežemo neke učinke, ki bodo vplivali na delovanje tega trga. Absolutno so to, kar se trenutno dogaja, dogovori, ki so potekali na ravni Evropskega sveta in vključno s tem, ko bo v ponedeljek zasedal Svet Evropske unije, kjer se bodo ministri pogovarjali o kapici na cene električnega plina, to so rešitve, ki bodo na koncu pripeljale do tega, da bo dejansko trg začel bolj ustrezno delovati in po besedah ministra Kumra, ki ocenjuje, da naj

s tem paketom, vrednim 975 milijonov evrov, blažili te posledice. Sama rešitev glede visokih cen cen električne energije in plina pa ni nekaj, kar lahko mi rešimo kot majhna evropska država, temveč mora biti rešeno na ravni Evropske unije in to je to, kar se pa upamo, zgodilo v ponedeljek, kjer pričakujemo, da bo sprejeta kapica, ker bojda ni več vprašanje, ali kapica bo ali ne, temveč samo v kakšni višini bo. Toliko zaenkrat. Hvala.

ko v teh državnih podjetjih zagusti, potem se pokliče mamo državo. Mi smo HSE dali 500 milijonov. Vemo, tam so strokovnjaki, niso politiki. Vemo, da je bil rekordno nizek vodostaj v letu, ki je za nami, ki se počasi izteka in tudi tam so verjetno neko energijo že prodali za naprej, ampak energetska situacija, takšna, kot je v državi pa tudi v Evropski skupnosti, ni od včeraj. Jaz sem tudi govoril, da bo GEN-I prišel v naslednjem letu k mami državi po pomoč,

Danes sprejemamo Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev energetske krize. Raje bi videli, da bi danes sprejemali nek zakon, kjer bi

in ga vloži v omilitev energetske krize, je to zelo spodbudno tudi za njihovo gospodarstvo.

so kratkotrajne. Vsi ti energetski kralji, ki so prodajali energijo po nizkih cenah, verjetno se tega tudi niso zavedali, ampak vseeno. Ta zakon rešuje energetsko krizo oziroma to našo situacijo kratkotrajno, kratkoročno, ker vemo, da bi mi mogoče morali po teh cenah gospodarstvu nameniti nekje milijardo 700 milijonov. V današnjem času ima ekonomija podobne simptome, kot jih je imel koronavirus. Svet zdaj nekako prehaja iz ene krize v drugo, ampak koronakriza oziroma zdravstvena kriza je bila bistveno večja

verjetno tudi s pomočjo zasebnega kapitala potem nekako zmanjšali krizo, da se ni prelila tudi v gospodarsko krizo. Pri tem pa velja mogoče še omeniti, da je pri energetski krizi vedno več špekulacij in vedno manj volje za reševanje le-te, kljub številnim strokovnjakom na tem področju. Vemo, da imamo tudi na področju energetike ogromno strokovnjakov z zvenečimi in ne vem kakšnimi doktorati, magisteriji in tako naprej, pa vendarle ne vidimo neke volje, da bi se spravili skupaj in potem našli skupne rešitve, ki bi potem nekako gnale to naše gospodarstvo Paket blaženja energetske krize je prepozen. To vsi vemo. Probleme, povezane z energetsko krizo, naj rešuje stroka, predvsem stroka, ne pa politika. Stroka naj pripravi določene dokumente, določene rešitve in jih naj pošlje v Državni zbor oziroma politikom, ki bodo potem pripravili neke zakone za hitrejše ukrepanje.

Osebno pa verjamem, da se je potrebno iz te krize nekaj naučiti ter pravočasno sprejeti ustrezne ukrepe, v Sloveniji pa se vedno učimo prepočasi in prepogosto na primerih slabe prakse. te slabe prakse tudi na drugih področjih in vedno se nekaj naučimo, na koncu pa tega ne vemo implementirati v naš družbeni prostor oziroma da rešimo nek družbeni problem.

plinske elektrarne in podobno. Sploh nimamo neke razdelane strategije in zato skačemo iz ene krize oziroma iz enega problema v drug problem. Te strategije še nimamo. Vedno sledimo nekim slabim praksam, naj bodo evropske ali globalne, in pozabljamo na svoje naravne danosti. Tudi tukaj bi se lahko naučili, recimo Nemčija, ki nima toliko vetrnih elektrarn, vemo, kje bi

strategije, ki definira korake in ki bi dala legitimnost vladi pri odločanju v teh težkih časih. Energetska kriza ne bo kratkotrajna in potrebni bodo ciljni ukrepi s strani stroke. To pomeni, da

V večjih evropskih državah se jasno komunicira z državljani. Problemi, ki se ne rešujejo, postajajo večji in težje rešljivi. Vlada se v tej situacijine znajde najbolje, podobno kot tudi ostale evropske države, vidimo, da tudi drugi nekako šepajo na teh področjih. In tisto, kar so nekje že ukinjali – fosilna goriva, danes [gremo] zopet na fosilna goriva in podobno. To pomeni, da ni neke strategije in da se vežemo tudi na stoletni mir, kot smo se vezali z Rusijo in podobnimi državami. Danes vidimo, da je

Iz tega sledi, da je potrebno aktivirati vse naše energetske potenciale, to pomeni ogrevanje na biomaso. Mi lesno biomaso zanemarjamo, čeprav vemo, da nam v gozdovih propada nekje na milijone kubičnih metrov ampak nekako se prilagajamo nekim hobi programom na tem področju, ne sledimo bolj razvitim državam, kot sta Švedska in Norveška. Vetrne elektrarne, kot jih poznajo po Evropi, predvsem v Avstriji in Nemčiji, izkoristiti možnosti hidroelektrarn, osebno tudi tukaj mislim, da bi morali hidroelektrarne posodabljati sproti in v večji meri.

da Avstralija dosega na tem področju izredno dobre rezultate, da je tudi tam zasebni kapital. En sam posameznik ima pod palcem nekje 27 milijard in tudi razvija, zato ker bo imel od te energije enkrat tudi določene koristi. razmišljanje o morebitni posodobitvi tudi nuklearne elektrarne, vemo, da Hrvati oziroma naši sosedje razmišljajo, da bodo oziroma so že vlagali v nuklearno elektrarno, če pa se mi ne bomo s tem strinjali, bodo pa gradili svojo, če berete njihove V nekaterih državah ali pa večjih podjetjih že vlagajo v določene sisteme, iz katerih si potem tudi tudi sami zagotavljajo energijo za svojo proizvodnjo in teh vlaganj bi moralo biti tudi v Sloveniji več. Potem spodbujanje smotrne in varčne porabe energije, tudi tega ni preveč zaslediti pri nas. Lučke se prižigajo, čeprav bi lahko nekdo povedal, da bi se potem po polnoči recimo ugasnile, potem javna razsvetljava in podobne zadeve. Poznamo zadeve v Švici, ki ni

subvencionira iz 30 centov na 10 centov in njihovo porabo merijo na gospodinjstvo približno 2500 ur letno in to je cena, primerljiva tudi z našimi, čeprav imajo v Avstriji malo višje prihodke, kot jih imamo pri nas.

da bo to postal njihov naravni habitat, ne pa habitat za energetske strokovnjake oziroma za tiste, ki špekulirajo s cenami energentov. Hvala za posluh.

Danes govorimo o Predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, vendar bom že kar na začetku rekla, da že v sami osnovi ne izpolnjuje tega, o čemer je pravzaprav govora v naslovu tega zakona. Takšno je namreč stališče tistih, ki jim je oziroma bi jim moral biti zakon tudi namenjen. To so na današnji novinarski konferenci tudi povedali gospodarstveniki, obrtniki in v bistvu vlado pozivajo k umiku tega zakona. Jaz sem na začetku poslušala tudi gospoda ministra, pa sem dobila občutek, da se sicer zaveda težke situacije. Rečeno je bilo tudi, da to še ni dokončna varianta, da bo potrebno še kaj. Ampak očitno v tem prelomnem trenutku, tik pred koncem leta, [o tem], kako bo torej v prihodnje, v zelo bližnji prihodnosti,

ki je pred 15 leti sam ustanovil podjetje in ga dvignil tako daleč, kot je povedal v Evropskem parlamentu, torej bi le moral poznati do podrobnosti. Jaz bom pa zdaj govorila predvsem o deležu malih in tudi o večini srednje velikih podjetij, za katere se torej ta regulirana cena elektrike na podlagi vladne uredbe o določitvi cen električne energije, ki znaša 124 evrov za megavatno uro po enotni dnevni tarifi, ne uporablja. Govorila bom o učinkih in posledicah zakonskih ukrepov, ki jih vi predlagate za mala in srednja podjetja. V nadaljevanju bom poskušala tudi primerjati s tem, kaj vam in vsem nam, torej nam kot zakonodajnemu organu, sporoča gospodarstvo, torej tisti, zaradi katerih sprejemamo ta zakon. Pa ne samo zaradi njih, zaradi vseh naših državljanov, kajti močno gospodarstvo, močna mala in srednja podjetja so gonilo našega gospodarstva, od tega živimo, naše družine. S strani praktično vseh predstavniških gospodarskih in delodajalskih organizacij ste prejeli odzive, da ti predlagani ukrepi niso zadostni, in to brez izjeme. Gospodarstvo vam torej sporoča, da je cena električne energije 180 evrov za megavatno uro, ki bi jo bilo potrebno doseči, skrajni minimum, ki bi bil za njih še vzdržen. Vaši ukrepi, ki jih torej predlagate, pa so nastavljeni tako, da se bo cena kljub subvenciji gibala precej višje od 300 evrov za

tako pravijo obrtniki, podjetniki. Po nekih izračunih, ki so se predstavljali na tistih usklajevanjih tega predloga, bi torej ukrep cenovne kapice pri navedeni ceni 180 evrov za megavatno uro na letni ravni terjal okoli 300 do 400 milijonov evrov dodatnih sredstev glede na planirana sredstva po tem zakonu. Zdaj bom rekla jasno in glasno, zaradi teh 300 do 400 milijonov ste pripravljeni postaviti na kocko usodopomembnega dela našega gospodarstva, pri čemer pa se dobro ve, da prav gospodarstvo skozi poslovanje ta del tako ali tako vrača nazaj v proračun. To se je izkazalo pred kratkim, celo bistveno več, kot je znašala recimo pomoč, če vzamem kar primer ukrepe PKP-jev, ko se je v državni proračun natekla več kot milijarda več od pričakovanih in to zaradi tega, ker so bili ukrepi pomoči, torej ti PKP-ji, dovolj učinkoviti, zadostni in so bili v pomoč vsem. Torej, kaj se lahko iz tega naučimo? Da pomoč, ki je zastavljena pametno, tudi učinkuje, učinkuje, ampak mora biti zastavljena tako, da učinkuje. Nič namreč ne pomaga, če nekomu pomagaš, a mu pomagaš premalo, da tega cilja, torej vzdržnega poslovanja, potem pač ne doseže. V tem primeru, ko pomoč ne bo dosegla svojega cilja, bomo skozi stečaje izgubili podjetja in s tem tudi možnost, da bodo danes subvencije povrnjene skozi na primer neke dajatve, davke in druge oblike, kjer država pobira denar od gospodarstva. Če pa se pomaga učinkovito, kot je potrebno, in če prisluhnemo tistim, ki se na zadevo spoznajo, se lahko zagotavlja nadaljevanje poslovanja, zmanjšanje vseh motenj, makroekonomskih motenj, ohranjanje delovnih mest v večini primerov, izognemo se propadanju gospodarskih družb in podobno. Jaz upam, da je to, kar govorim, dovolj jasno in jaz ne verjamem, da vi ne razumete, da to ni jasno in da je tako treba delati.

Leto je pri koncu, lahko rečemo, zato težko razumem, kako si pravzaprav predstavljate, da so lahko podjetja načrtovala poslovanje v prihodnjem letu, kako so lahko dali ponudbe, kako so lahko sklepali pogodbe, če pa ni bilo niti približno jasno, kakšne bodo zadnje cene elektrike v prihodnjem letu. Če gremo še naprej, kakšna bo sploh pot do državne subvencije, torej kar zadeva denarni tok, likvidnostno. Sredstva naj bi prišla do podjetij šele z nekajmesečno zamudo, seveda ob predpostavki, da bo vse te vloge, ki bodo prišle, ne vem, koliko, 6 tisoč oziroma več mesečno,

Torej, gospodarstveniki naj najemajo kredite, da bodo tekoče financirali enormno drago elektriko, ker pač vlada ne zmore urediti neposrednih subvencij, potem pa se še naj nadalje prepustijo birokratskim mlinom, pri čemer pa po izkušnjah vemo, kako to pri nas funkcionira. Veliko je bilo danes govora o Nemčiji. Bom pa še jaz nekaj rekla o Nemčiji. Vemo, da je torej nemška vlada že nekaj časa, zelo jasno pa novembra, dala jasen signal in jasne informacije, kakšne bodo cene energentov za gospodarstvo v letu 2023 in tudi glede tega podaljšanja za leto 2024, in sicer za mala in srednje velika podjetja, torej tista, ki porabijo več kot 30 tisoč kilovatnih ur električne energije letno. Zanje velja cenovna zavora, tako imenovana »Preisbremse« in nemški parlament je o tem, mislim, da včeraj, predvčerajšnjim odločil, ko je sprejel torej oba zakona, o cenovni zavori za cene plina in daljinskega ogrevanja ter o cenovni zavori za električno energijo.

torej bodo ta primerljiva podjetja v Nemčiji, v bistvu v nemško gospodarstvo v pretežnem delu, kljub višji konkurenčnosti in boljšemu finančnemu stanju gospodarskih subjektovplačevala znatno nižjo ceno elektrike kot slovenska podjetja po rešitvi, ki jo ponujate vi. vi. Zanimivo je tudi, da je nemška zvezna vlada v zakonodajnem gradivu zapisala, da ne cenovno ne organizacijsko alternative predlaganim rešitvam ni. Če pogledamo še prek mej, torej k sosedom. k sosedom. Naša mala in srednja podjetja bodo imela dražjo energijo tudi od Avstrije, tako ali tako tudi od Hrvaške, kar pa je seveda za našo konkurenčnost popolna katastrofa. Pričakujemo torej, da nam in javnosti predstavite zelo jasne izračune, koliko bi znašala dodatna potrebna sredstva, če bi te ukrepe za mala in srednja podjetja nastavili kot cenovno zavoro pri ceni 180 evrov bruto za megavatno uro električne energije, kar lahko preračunate tudi na model subvencije, le da pri nabavnih cenah 500 evrov za megavat, ne pa 360 evrov, kot ste računali vi. Predvsem pa želimo, da se razjasni tudi, da ne drži, da Evropa ne dopušča regulative cen elektrike za mala in srednja podjetja, saj primer Nemčije to jasno kaže. Banka Slovenije je danes napovedala letošnjo gospodarsko rast, torej padec letošnje gospodarske rasti s 5,8 na 5 %, za leto 2023 z 2,4 na 0,8 %. 0,8 %. Navsezadnje, energija za naša gospodarstva ni zgolj električna energija in nista zgolj zemeljski plin in tehnološka para. V SDS torej predlagamo, da pomoč prejmejo vsi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na to, katere energente uporabljajo. To je zelo preprosto, to je zelo jasno in to je zelo pametno in pomembno za našo državo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Bojan Čebela. Izvolite. **BOJAN ČEBELA (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo. Prejšnja vlada je na podlagi protikoronskega zakona sprejela 10 paketov. Hvala, res hvala za vse tiste dobre, sorazmerne, ne pa tudi za balast vseh tistih nesorazmernih ukrepov na vseh področjih, ki niso imeli nobene zveze s tedanjo kovidno krizo. Danes smo kot posledica vojne v Ukrajini soočeni z največjo energetsko krizo v zgodovini Evropske unije, ki pa glede prizadevanja slovenske vlade ni izpolnila pričakovanj. Zakon, ki je pred nami, se osredotoča na interventne ukrepe v okviru trenutnih razmer in zmožnosti, tako na energetskem kot tudi na socialnem področju. Če pa že govorimo o visokih cenah električne energije in špekulativnih potezah slovenskih energetskih podjetij, ne moremo mimo nekaj pomembnih dejstev. Dejstvo je, da imamo na slovenskem trgu z elektriko tretjino premalo energije in jo zato uvažamo in tudi izvažamo, kot se nam to izplača. Glede na zlom energetskega trga smo danes prisiljeni v nakupe po večkratni tedanji ceni elektrike. Ta zakon naslavlja vse uporabnike v okviru trenutnih finančnih zmožnosti, govorim o trenutnih finančnih zmožnostih. Pred vrati je finančna kriza, ki je negotova, prav tako kot energetska kriza. Seveda ob iskanju vseh nadaljnjih rešitev bo ta zakon v nadaljevanju nekako prispeval k pomoči vsem podjetjem in tudi občanom. Lahko smo pa prepričani, da bodo nadaljnji ukrepi Vlade s pomočjo Evropske unije ali pa brez nje šli v smer zadostnih spodbud za vse nas. Za to je potrebna strpnost in pa modrost. Nahajamo se v energetski vojni, drage poslanke in poslanci, in vsaka vojna je slaba praksa, s katero se lahko veliko naučimo. Jaz mislim, da se bomo Slovenci od tega veliko naučili, pa tudi brez Evrope. Hvala lepa.

pisal se je Matjaž Han, dobro sva se poznala in sva si zaupala, sicer na nasprotnih bregovih, ampak vedno fer odnos. Danes je ta poslanski kolega minister za gospodarstvo. In na nek način ga moram vzeti v bran. Čudno se sliši, kako govori opozicijski poslanec. Razumem, vsi razumemo, da je vlada kolektivni organ. Razumem, da bi, jaz sem vsaj prepričan, tako ga poznam, gospod Matjaž Han naredil več, ampak saj veste, potem se pa začne ampak. Ja, tudi mi pričakujemo, da se bo v Evropi ponovno prižgala ta solidarnost, kot smo jo, hvala bogu, doživeli v času, po moje, hujše krize, epidemije, ko ni bilo cepiva, ko smo tukaj sedeli dneve in noči v maskah v enem drugem sedežnem redu in tako naprej. Verjamem, da smo, gospod Čebela, naredili tudi kakšno napako, ampak s podpovprečnim zadolževanjem je Slovenija takrat dosegala na gospodarskem področju nadpovprečne rezultate. Res je, zadolževali smo se tudi po negativni obrestni meri, kar je danes že preteklost. nek način sem zadovoljen, da je ta razprava racionalna. Razumljivo, saj gospodarstvo ni ne levo ne desno, direktorji pač, ampak ne govorimo o direktorjih, govorimo o gospodarstvu. Sam bi si želel, da bi več govorili o socialnem tržnem modelu gospodarstva, kot ga mi v Novi Sloveniji zagovarjamo in je preverjeni model. Ko sem slišal očitek s strani Gibanja Svoboda, da smo zganjali hrup ali kaj že, ko smo sprejemali proračun, da so predvideni preveliki odlivi, s strani Nove Slovenije nikoli ne boste slišali kritike, ko bo proračun dajal za gospodarstvo. Imamo izkušnje, kolegice in kolegi. Kar je kolegica Alenka že prej rekla, v proračun se je v letošnjem letu oziroma bo, ker je še dva tedna do konca, natekla približno 1 milijarda in 70 milijonov evrov več, kot smo mi načrtovali novembra lani, pred dobrim letom. Zakaj? Zato, ker smo dosegli s temi finančnimi injekcijami, če hočete ali pa bolj po domače, s pomočjo gospodarstvu in ljudem smo dosegli, da smo beležili rekordno gospodarsko aktivnost, kaj vse od tu naprej sledi, pa si itak znamo sami izračunati. Jaz danes ne bom razpravljal o tem, ker je to že pravzaprav neka [stara] novica, kot pravimo, lanski sneg. Že dolgo vemo, da je proizvedena električna energija v prihodnjem letu praktično že dolgo prodana. Ko govorimo o neki samozadostnosti, imam vedno nek vprašaj, nek problem, kako govoriti o samozadostnosti. Lahko, da imamo,

Jaz gospodu Hanu zaupam, ker je tukaj v tej dvorani že sporočil državljankam in državljanom in slovenskemu gospodarstvu, redukcij ne bo. To je ena stvar, redukcij ne bo. Zaupam. Upam, da tudi slovensko gospodarstvo. Drugo pa so seveda cene električne energije, zaradi katerih že imamo energetski lockdown, zaradi katerih že imamo znatna odpuščanja ljudi ali pa ljudi, ki jih dajo podjetja na čakanje in tako naprej. Verjamem, Verjamem, da ima Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo natančne podatke na dnevni ravni, ravno tako tudi ministrstvo, ki ga vodi gospod Luka Mesec. Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za številna podjetja žal prinaša veliko razočaranje. To ni zraslo na našem političnem zelniku, ampak te informacije dobivamo iz ure v uro od slovenskega gospodarstva, ki je izjemno zaskrbljeno. In še enkrat, v konkurenčnem boju seveda tekmujejo gospodarske korporacije in države. Zdaj, ko je globalna kriza, še posebej pridejo do izraza inovativni prijemi, ja, tudi izdatni finančni prijemi posameznih držav, koliko bodo pač pomagale svojemu gospodarstvu, da ne ugasne. Ugotovitev je jasna, naša vlada podjetjem namenja pomoč, hkrati pa dela vse, da bi čim manj podjetij to pomoč lahko koristilo. Gospod Igor Akrapovič je jasno povedal, ne potrebujemo subvencij. On ni kdorsibodi, je uspešen podjetnik. Če bi bil jaz član vlade, bi ga res poslušal. To je tudi dejansko zapisano v našem programu Nove Slovenije, ne subvencije, ker tam se potem vedno delajo krivice in vedno je občutek, da se denar deli po neki politični liniji. Ustvarimo za vse enako okolje in v tem enakem okolju se morajo potem podjetja znajti. Danes mislim, da še ni bilo omenjeno to, da je na nek način, kot vidimo, prezrta kmetijska proizvodnja. Ja res je, razumem evropski okvir, razumem ta limit 250 tisoč evrov, ampak glejte, to ni nič. Poznamo podjetja, ne bom zdaj našteval in tudi ne bom lokalpatriot, morda samo v enem delu, ampak rešitve so enostavne. Samo politična volja je potrebna. Eno bom kar povedal, slovenski paradni konji, ki izkoriščajo geotermalni potencial, imajo, kot veste, omejene količine načrpane geotermalne vode. Če bi to Ministrstvo za okolje in prostor, tu ne potrebujemo zakona, Ministrstvo za okolje in prostor bi moralo zgolj te količine ne čisto sprostiti, dovoliti, da se načrpajo za ta čas, ko traja energetska kriza. Veste, podjetja znajo računati, podjetja so izračunala, da bi samo v našem koncu, torej v Prekmurju, prihranili 1 milijon kubičnih metrov zemeljskega plina. Kje je tu problem? Kje je tu problem? Najbrž ta energetska kriza, upam, ne bo trajala 100 let, kakšni dve, tri, štiri pa gotovo. Podjetja zdaj odpuščajo. Jaz ne delam drame, ne delam panike, ne paničarim, kot se po domače reče, ampak to so dejstva.

To je ključno. To mora znati izračunati vsak poslanec. Če pogledamo, morda ni najbolj posrečen primer, ampak na tem bom delal izračun. Slovenska podjetja so prejšnji teden v povprečju dobivala ponudbe za dobavo električne energije v višini 460 evrov za megavatno uro. Prejšnji teden, relativno kratko časovno obdobje, povprečna cena 460 evrov za megavatno uro. In zdaj, če upoštevamo ta zakon, ko bo začel veljati, če bo seveda vloga na SPIRIT dobro sprocesirana in bo ugodno rešena ob upoštevanju intenzivne pomoči po tem zakonu, bi to pomenilo, da je cena 316 evrov za megavatno uro. Se pravi, prejšnji teden 460, zdaj vklopimo subvencije in smo na 316 evrov za megavatno uro. To je še vedno bistveno višja cena, kot jo ima naša konkurenca po Evropi. In mi imamo nek skupni evropski trg. Tu je problem. V aktualni V aktualni energetski krizi gospodarstvo od države ne pričakuje velikega obsega pomoči. Želi si le konkurenčnih pogojev kot so v Evropi, tako so danes rekli tudi predstavniki slovenskega gospodarstva na tiskovni konferenci, ki sem jo že v stališču omenjal. Da si želijo le konkurenčnih pogojev poslovanja, so zatrjevali predstavniki vseh delodajalskih organizacij. Pravijo, da s temi cenami ne morejo konkurirati na evropski ravni, kaj šele globalno. To je med drugim povedal tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice gospod Blaž Cvar, ki smo ga zadnjič gostili na Odboru za gospodarstvo in ki je med drugim tudi povedal, da mu člani zbornice grozijo z državljansko nepokorščino, kar si je gotovo nihče ne želi. Tudi predsednik Združenja Manager Andrej Božič pravi, da za resen standard, ki pritiče evropski državi, industrija potrebuje več energije, zato moramo zagotoviti, da bo cena energije v Evropi konkurenčna. Seveda, tu zdaj s prstom kažem na evropske institucije oziroma države članice Evropske unije. No, še ena taka malo bolj ostra iz današnje tiskovne konference, citiram: »Bolj se ukvarjamo s tem, kdo bo koga varoval, kot pa z resnimi gospodarskimi vprašanji.«, je bil danes kritičen predsednik Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija, gospod Blaž Brodnjak. Globalne dobavne verige se premikajo v Evropo in slovensko gospodarstvo je po njegovih besedah pripravljeno nasloviti in izkoristiti to zgodovinsko priložnost. Če cene elektrike ne bodo konkurenčne, ne bo tako. Kar se tiče samega amandmaja k 2. členu, mi ga bomo podprli. Jaz si ne delam iluzij, da bi se danes koalicija odločila, da bi ta zakon vrgli in gremo v nek nov zakon, nov koncept brez subvencij, s kapico, kot jo pričakuje slovensko gospodarstvo, gospod gospod minister, vi ste poslušali gospodarstvo, nekje 200 evrov za megavatno uro. Ne verjamem, da bo tako, ampak tako bi bilo tudi najbolj enostavno in ne bi potrebovali agencije SPIRIT, ne bi potrebovali nekih programskih rešitev, ki jih danes gotovo še niti ni, še niso še niso stestirane. Kaj če bo šlo kaj narobe? Teh vlog bo po naši oceni okrog 50, morda 60 tisoč. In če bi mala in srednja podjetja,

To bi bil bistveno boljši koncept, bolj učinkovit, hitrejši, ker se bojim, kaj bo marca naslednje leto in takrat bomo morda

realno pokaže izračune. Glejte, tudi jaz sem bil včeraj presenečen, da je Nemčija sprejela svoj zakon, ga imam zdaj tukaj, smo ga danes prevedli in ga proučujemo. Res je, da so oni nekatere stvari naredili zdaj, ki smo jih mi naredili že pol leta nazaj, se pravi za prebivalstvo, za male odjemalce in tako naprej, z denarjem, ki je za nas nepojmljiv. In če kdo, sem jaz vesel, da se bo s tem Nemčija rešila recesije, ker

in zdaj verjamem, da se bo na tem področju to popravilo, se pravi, korak za korakom mislim, da bo boljše. In seveda, ker smo mi z

geotermija, jaz poznam firmo Lušt, vem, to je eno najboljših podjetij v Sloveniji, upam, da vsi kupujemo paradižnik, mi bi s tem, ko bi te geotermije, se pravi, da bi lahko imeli povečano črpanje, rešili problem teh in podobnih podjetij, ki so predvsem v v Prekmurju in se strinjam, za čas, ko traja energetska kriza. Jaz mislim, da če smo v neki vojni ekonomiji, v tem primeru smo, potem moramo narediti

kratko. Ker je gospod Horvat postavil stvari v širši kontekst – da, seveda, tudi mi smo zaskrbljeni. Tudi mi smo zaskrbljeni zaradi dejstva, da je Evropa soočena z osemkratnikom cen energentov kot jih ima naša severnoameriška konkurenca, res je, kar ugotavljate, evropsko gospodarstvo izgublja konkurenčnost in seveda drži, ob neustreznih ukrepih se utegnemo znajti v situaciji, ko bo slovensko gospodarstvo izgubljalo konkurenčnost tudi napram evropskemu. Hkrati je na tem mestu potrebno poudariti, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo uporabilo maksimalne možnosti, ki nam jih zagotavlja začasni krizni okvir Evropske unije, da je ob intenzivnem in večmesečnem

Soglašam z vsemi tistimi v razpravi in tudi s poudarki ministra, ki poudarja, da je to vseevropski problem, seveda pa je težava, da se Evropa s tem problemom sooča na neenak način. Če pogledate nemški primer in zakon, ki je sprejet včeraj, vreden 200 milijard evrov, ta zakon ima vir. Kaj je vir v Nemčiji za 200 milijard evrov? Obdavčitev dobičkov energetskih družb. Iz tega financirajo pomoč gospodarstvu in pomoč gospodinjstvu. To je super, ampak povejte mi, gospod Horvat, kje so v Sloveniji ekstremni dobički gospodarskih družb? Tisto, kar je bilo v razpravi danes večkrat poudarjeno, visoke dokapitalizacije državnih energetskih podjetij. Zakaj ste se poslanke in poslanci z odločitvami, sprejetimi v Državnem zboru, na predlog Vlade odločili za dokapitalizacijo? Ker je ta podjetja ne potrebujejo? Ne. Zato, ker so bile te dokapitalizacije nujne, da se je zavaroval njihov položaj na trgu in omogočilo tem podjetjem, da zakupujejo električno energijo oziroma druge potrebne energente. To je namreč v veliki meri seveda finančni krog in če nimaš likvidnosti, ne moreš zakupovati. Če nimaš zakupljene električne energije, je ne moreš prinesti naprej svojim odjemalcem, bodisi so to zasebniki, gospodinjstva ali podjetja. Zato je potrebna ta intervencija države in to nas pripelje dodejstva, da ekstremno visokih dobičkov energetskih družb v Sloveniji ni, zaradi razlogov, ki jih vsi dobro poznamo in ste jih razpravljavci prej dobro navajali

za tisti del, ki ga same niso proizvedle, so pa jo nekoč v preteklosti v skladu z zakonitostmi trga po cenah, ki so takrat veljale, seveda prodali. To je pripeljalo tudi energetske družbe v resen krč. Žal mi je, ampak problem moramo videti kompleksno, ker problem je ekstremno kompleksen in ga žal ne moremo reševati na enostaven način. Nemška kapica pomeni, da gospodinjstva in mali poslovni odjemalci v Nemčiji plačujejo štirikratnik cene slovenskih gospodinjstev, slovenskih družin in malih poslovnih odjemalcev v Sloveniji, 400 evrov za megavatno uro in ne 97 evrov, kot je to z odločitvami te vlade v Sloveniji. To pa ne pomeni, da nas vseh skupaj ne skrbi seveda položaj vseh ostalih malih, srednjih in velikih podjetij in zato smo se odločili, da uporabimo maksimalni instrumentarij, ki nam ga začasni krizni okvir omogoča. Seveda so možni tudi premisleki o kapicah, takšnih ali drugačnih, mimogrede, tam, kjer je največji problem, in to je recimo med velikimi energetsko intenzivnimi podjetji, tam tam je regulacija prepovedana, spet v skladu z evropskimi pravili. Zdaj pa poglejmo današnje cene. Danes je Base na borzi EEX, torej nemški borzi,

Peak, torej zakup v konicah, 399 evrov. Ko postavimo to v povprečje in predpostavimo, da podjetje polovico energije zakupi za potrebe izven konic, polovico pa v konicah, je to 309 plus 399 deljeno z 2, 50 % smo rekli, 354. Kaj je bilo 11. novembra, ko sta minister Han in minister Kumer sedela s krizno skupino, oblikovano skupaj z gospodarstvom, vzeto kot izhodišče za izračun cen? Kaj je bila takrat borzna cena, ugotovljena na enak način kot povprečje? 360 evrov za megavatno uro. Danes, po današnjih cenah, ki jih kaže borza, kdorkoli si lahko pogugla dostop do te borze na naslovu www.eex.com, izberite German Futures, vidite, da smo na ceni 354 evrov, 6 evrov nižje, kot je bilo izhodišče 11. novembra, ko je bil z gospodarstvom dogovorjen ta model. ko je bil z gospodarstvom dogovorjen ta model. V redu, skušamo zagotoviti take vhodne cene, nato pa z instrumentarijem, ki nam ga daje začasni krizni okvir, zagotovimo nižje cene. Ali so te cene take, kot jih želimo? Ne, nikakor ne, ampak poglejmo, kakšne so. Če predpostavimo omejitve za 70 odstotkov porabe, ki so vgrajene v zakon, podjetje, ki bo koristilo enostavno pomoč ali osnovno posebno pomoč s 50-odstotnim kritjem razlike nad enainpolkratnikom spremenjenega položaja glede na leto 2021, je ta cena danes 227 evrov za megavatno uro. Vsak megavat davkoplačevalke plačajo 130 evrov subvencij, za vsak megavat.Če govorimo o energetsko intenzivnem podjetju, slovenska industrija je močno energetsko intenzivna. Smo tretja najbolj industrializirana država v Evropi po deležu industrije v GDP in ta industrija je pomembna, ker celim evropskim verigam zagotavlja vhodne materiale, kot so steklo, jeklo, aluminij, papir, magneti. Pridemo do cene 184 evrov za megavatno uro in vsak od nas in naših sodržavljanov, vsak davčni rezident v tej državi bo za to megavatno uro prispeval 169 evrov, seveda ne vsak, vsi skupaj. Če govorimo o energetski intenzivni industriji v posebnih sektorjih, kot so rudnine, kamnine, jeklarska, aluminijska industrija, papirna industrija in vsi tisti sektorji, ki pašejo v tako imenovano pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih in dobijo 80 % subvencije nad spremenjenim položajem, bodo deležni cene 145 evrov za megavatno uro. 25 evrov, bolečih 25 evrov nad tisto ceno, ki jo je iz tistega 200 milijardnega sklada zagotovila Nemčija takšnim podjetjem, ki imajo porabo mislim, da večjo od 30 tisoč kilovatnih ur na leto. leto. Torej, davkoplačevalci skupaj bomo za subvencioniranje te megavatne ure namenili 208 evrov za megavatno uro.

To so absolutno nekajkratniki tistih cen. Vendar bojim se, da je ta energetska kriza, ki je v Evropo pripeljana od zunaj, pač en znak, da se bo potrebno dolgoročno posloviti od nizkih cen, ki jih je bilo naše gospodarstvo navajeno. Upajmo, da se motimo, ampak hkrati ne upajmo na nemogoče. razumem predstavnike gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniške zbornice, Trgovinske zbornice in vseh ostalih, ki smo zdaj praktično v zadnjih šestih mesecih intenzivno sedeli za skupno mizo in z vsemi problemi, s katerimi smo se ukvarjali, je resnici na ljubo energetska kriza predstavljala 90 % naše pozornosti. Dobro sodelovanje je. Gospodarstveniki radi poudarijo, da še nikoli doslej ni bilo z vlado vzpostavljeno tako kakovostno in poglobljeno sodelovanje, praktično dnevna komunikacija, dnevno reševanje skupnih izzivov. To je pripeljal Matjaž Han. Seveda lahko vedno rečete, kaj nam bo dobro sodelovanje, če ni dobrih rezultatov, ampak dobri rezultati so. danes žal ne more meriti z gospodarsko uspešnostjo, ki smo je bili vajeni v preteklih letih, ker se globalni okvir popolnoma spreminja in v tem hipu zaradi globalnih razlogov trese celotni evropski gospodarski model. Poslanke in poslanci so v razpravi govorili tudi o postopku. Z Z ukrepi prejšnje vlade je bilo letos pomladi izplačanih 54 milijonov evrov pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Mi smo z zakonom, ki je uveljavljen v letošnjem letu, zagotovili dodatnih 80 milijonov, za izzive v letu 2023 pa namenjamo 1,2 milijardi evrov. Ukrepi prejšnje vlade so bili res bistveno enostavnejši, niso pa bili ciljani. Porabljenih je bilo 54 milijonov dobrodošle pomoči za gospodarstvo, ne glede na to, kako je kdo prizadet. Mi smo se v tem pogledu odločili, da je potrebno iti na ciljane ukrepe. K temu nas nenazadnje zavezujejo tudi evropska pravila, zato si je Evropska komisija izmislila dvakratnik cen oziroma enainpolkratnik za leto 2023. In kako priti do postopka? Prvič, potrebujemo vlogo podjetja. Državne pomoči ne moreš razdeliti nekomu, ki je noče. pravi, mi potrebujemo vlogo, neka vrata, skozi katera nam bo podjetje reklo, jaz potrebujem pomoč, prosim, dajte nam. Uveljavili smo jasno formulo

zato da lahko vsakdo, glede na prošnjo, za katero bo zaprosil, in seveda za specialne pomoči potrebuješ tudi izpolnjevanje posebnih pogojev, tudi dobi tako pomoč in da je ta torej predvidljiva, v trenutku, ko boste poslanke in poslanci sprejeli ta zakon. Postopek se zdi kompleksen, vendar v osnovi je potrebno dati vlogo, poklikati nekaj izjav, vse ostalo naredi spletna aplikacija. Za razliko od letošnjega leta, ko so mnoga podjetja še morala dajati račune za ta in oni energent za 12 mesecev in tako naprej, bo vse to v letu 2023 avtomatizirano. Prvič v zgodovini bomo na podlagi zakona, ki ga imate v tem trenutku na klopeh in o katerem danes razpravljate, do polovice prihodnjega leta vzpostavili digitalizirano energetsko krvno sliko slovenskega gospodarstva, kjer bo po matični številki podjetja jasno, koliko energije kdo porabi in po kakšni ceni. Zakaj to vzpostavljamo? Ker brez podatkov ni ničesar. Ti podatki bodo omogočili 100-odstotno ciljnost pomoči in 100-odstotno pravilnost. Ne bo odvisna od človeške napake, ampak samo od kakovosti podatkov, ki se zbirajo že danes pri sistemskih operaterjih na eni strani in dobaviteljih na drugi strani. Prvič v 30 letih vzpostavljamo to krvno sliko slovenskega gospodarstva, ker so energetika in energenti za gospodarstvo pač eden od ključnih virov. Jaz ne razumem, kako ti podatki niso bili doslej saj smo do zdaj vedeli, da so energenti eden od štirih ključnih inputov za slovenski in evropski industrijski model, poceni energija, dostop do delovne sile, dostop do finančnih virov in dostop do surovin. Mimogrede, tudi ta se zaostruje. Minister za gospodarstvo je v zadnjih mesecih jasno podprl tudi več evropskih iniciativ, ker teh problemov ne bomo mogli rešiti izolirano samo pri nas. Naj jih naštejem: iniciativa za čipe, ki sega po koreninah že v čas prejšnje vlade, iniciativa za to, da v Evropi nastane resna povezava tako imenovanih transformativnih tehnologij, ki jih potrebujemo za zeleni in digitalni prehod in pri katerih smo danes kot Evropa usodno odvisni od tega, kaj nabavljamo v drugih delih sveta. Vesoljski programi, mnogo več drugega, vključno s tem, da smo seveda tudi pozdravili namero, da pride do oblikovanja sklada za suverenost, ker se popolnoma strinjamo s tem, kar je dejal francoski gospodarski minister Bruno Le Maire, ko je rekel, edini odgovor na ameriško IRO je evropska IRA. Ker bomo za te zahtevne izzive pred nami potrebovali tudi finančne vire, zato ker gospodarstvo tega zahtevnega prehoda od energetskega, snovnega, tehnološkega ne bo moglo opraviti brez tega, da bomo pametno usmerili spodbude v to tranzicijo, da bo na koncu rezultat energetsko bistveno bolj učinkovito gospodarstvo in gospodarstvo z bistveno višjo dodano vrednostjo. Hvala.

oziroma pomotoma, navedel eno netočnost. Državni zbor ni potrdil dokapitalizacije HSE. HSE je dokapitaliziral SDH. Mi s to dokapitalizacijo nimamo popolnoma nič.

Imamo pet prijavljenih. Najprej dobi besedo gospod Tine Novak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Pozorno sem poslušal današnjo razpravo, kot sem pozorno poslušal tudi razpravo na torkovem odboru in vse predstavnike gospodarstva. Rdeča nit njihovega sporočila je bila dokaj jasna, model pomoči, ki ga predvideva ta zakon, je zelo dober, vsebinsko zelo dobro dodelan in odraža ves trud oziroma prizadevanja Ministrstva za gospodarstvo oziroma Vlade. Ampak glej ga zlomka, model je sestavljen tudi iz spremenljivke, neodvisne spremenljivke, ki sliši na ime cena električne energije, na katero žal nimamo neposrednega vpliva in je zelo otežila celotno zadevo. Žal se plima poceni denarja umika, s to plimo smo lahko v pretekli krizi marsikaj rešili, tokrat se pa ta plima umika in bo točno pokazala, kdo plava brez kopalk, brez kopalk pa sigurno ne plavajo tista podjetja, ki so veliko vložila zeleno transformacijo oziroma so podpisala dolgoročne pogodbe o električni energiji. Kljub temu pa bomo mi z rekordno visoko finančno injekcijo, ki jo še sploh omogoča proračun, zalili ta bazen naših podjetij. Mislim, da si zaslužijo, da preživijo oziroma si zaslužijo najboljšo možno pomoč. Vsi se zavedamo okoliščin. Trenutno smo poleg vojne na evropskih tleh res v pomanjkanju električne energije, zato je ta neizmerno draga. Prav tako se moramo sprijazniti z dejstvom, da bodo cene, dokler se Evropa ne reši energetske odvisnosti od ruskega plina, bistveno dražje, kot so bile v preteklosti. Zelo sem zadovoljen z dejstvom, da je ta vlada regulirala cene energije za male poslovne uporabnike in gospodinjstva, tako da plačujemo najnižje cene v Evropi. Prav tako me zelo veseli dejstvo, ki je bilo omenjeno danes, da cena električne energije na borzah ob pospešku včeraj sprejete regulacije na nemških borzah pada. Verjamem, da se bo ravno zaradi padca na teh borzah modul oziroma enačba pomoči, ki jo predvideva ta zakon, skladala tako, da bo tudi za naša podjetja končna cena energije sprejemljiva. Hvala.

Ta zakon je bil namenjen pomoči gospodarstvu. Državnega sekretarja sem prej poslušal, da je namenjen temu, da bo ta pomoč ciljana. Včasih imam občutek, da ste leve vlade res svetovni prvaki v tem, kako se da določeno stvar zakomplicirati in se mi zdi, da se bo s tem ciljanjem izgubljal čas, izgubljala se bodo pa tudi delovna mesta. Če primerjam to morda s kakšno prejšnjo vlado, bi rekel, da smo z nekoliko manj ciljanja dosegli več ljudi, več gospodarstva, tudi zato je bilo rešenih več delovnih mest in zato smo dosegli rekordno nizko brezposelnost. Ali je bila kakšna težava? Jaz mislim, da ne, da je bila Slovenija zadovoljna in vesela, da so se širom Slovenije poganjale številne investicije, ampak to je preteklost, zdaj pa naprej na prihodnost. Zakon naj bi bil namenjen pomoči gospodarstvu. Včeraj, bom kar direktno povedal, me je na pogovor, in to nujen pogovor, povabil direktor Calcita. Rekel je, danes boste imeli v tej dvorani razpravo o zakonu, ki naj bi nam pomagal, Sedaj se pa začnimo pogovarjati o konkretnih stvareh, ne o floskulah in ne o željah. Mi smo, govorim o podjetju Calcit, v preteklosti za energijo plačali 12 milijonov evrov. Zadnja ponudba za energijo, ki smo jo dobili, je bila 100 milijonov evrov. Takega povišanja filma ne more preživeti, pika. Rekel je, če na tem ostanemo, je edina rešitev, da podjetje zapremo in delavce odpustimo. Ali je to rešitev, ali je to pomoč? Ni. Druga stvar. Ta formula, ki jo vi predlagate, je kompleksna. Gospodarstvo ne ve čisto točno, do kakšne pomoči bo sploh upravičeno in kakšna bo končna cena te energije. Vsi poudarjajo, da si želijo zelo enostavno stvar – regulirajte ceno električne energije. Povejte, da bo gospodarstvo plačevalo 200 evrov za megavatno uro in pika in bo poslovno okolje predvidljivo, bo planiranje enostavnejše, predvsem pa bo gospodarstvo natančno vedelo, v kakšnem okolju bo delovalo. To ciljanje, o katerem vi govorite sedaj, in to subvencioniranje je ponovno dodatno kompliciranje, ker če želiš subvencijo nekomu dati, pomeni, da moraš denar najprej nekje pobrati. Poberemo ga z davki. Potem moraš imeti nek postopek, da ta denar razdeliš upravičencem. Tukaj se izgublja dragocen čas in se dodatno birokratizira in komplicira. Celotno gospodarstvo poudarja, da bi bilo daleč najbolj enostavno, da se ceno regulira, se določi, kakšna bo ta cena, tudi če bo malenkost višja, zaradi tega, da bo stvar jasna in predvidljiva vnaprej in tisto razliko pa potem dobaviteljem te elektrike oziroma tistim, ki so jo zagotovili, pokrije država. Sistem je lahko enostaven, preprost, brez kakršnihkoli večjih komplikacij. Večkrat se sprašujem, zakaj v Sloveniji ni mogoče nekaj, kar je mogoče nekje drugje. Prej sem pozorno poslušal take in drugačne izračune, kaj bo to pomenilo. To gospodarstvo spravlja ob živce, da enostavno ne vedo, kako se bo ta stvar končala. In če kdo, potem bi morala država prav tukaj vskočiti noter in pokriti to negotovost. To je največja nevarnost za delovna mesta in pa tudi za samo gospodarstvo, da ne vedo, pri čem so. Tukaj jaz čutim, da je dolžnost države, da je dolžnost politike, da ta tveganja pokriva, da ta tveganja prevzame. Ker je zdaj vhodni podatek neznan, jasno pomeni, da se tudi formula spreminja oziroma da se spreminja, koliko je nekdo upravičen do nekih subvencij oziroma kakšna bo končna cena električne energije, ki jo bo plačeval. To je za gospodarstvo nevzdržno. Če želimo gospodarstvu resnično pomagati in jaz mislim, da se nam bo na dolgi rok to bistveno bolj splačalo, če sedaj kakšnih 500 milijonov evrov, pa bom govoril na veliko, tudi če sedaj kakšno milijardo evrov več vložimo, da bo to v obdobju petih, desetih let za državo mnogo bolj ugodnejše, kot pa če zdaj pri pomoči šparamo, ker bo na drugi strani to pomenilo večje izdatke pri socialnih pomočeh, pri nadomestilih za brezposelnost in podobno, s tem, da smo ta delovna mesta enostavno

Vi ste sedeli, kako že nek pregovor pravi, smo se dobro pogovarjali, verjamem, da ste se, ste super ljudje, ampak niste se pa zmenili pravih stvari. Danes zjutraj je gospodarstvo dalo izjavo za javnost, pišejo, da jim enostavno ta model, ta shema ne pomaga, ker četudi se upoštevajo današnje cene električne energije, bo ta končna subvencionirana cena še vedno višja kot bo v Zahodni Evropi. Tukaj se postavlja temeljno vprašanje konkurenčnosti, kako naj bo Slovenija in slovensko gospodarstvo konkurenčno, če bodo pa vhodni stroški, vhodni fiksni stroški večji kot pa pri drugih zahodnoevropskih podjetjih. Enostavno se na takšen način ne bo dalo zmagovatiin se tudi ne bo dalo preprečiti neke širše večje krize v Sloveniji. Mene zelo zanima, spoštovani minister, jaz vas cenim, to veste, ampak mene zelo zanima, zakaj je vlada tako trmasto vztrajala pri subvencijah? Zakaj se ni šlo v reguliranje cen električne energije? Pa ne se izgovarjati, da Evropska unija nečesa ni dovolila. Jaz sem v preteklih dveh letih že tolikokrat slišal, kaj vse Evropska unija ni dovolila, potem so pa vprašali določene stvari v Bruslju, se je pa vse dalo. In zato se mi zdi, da je treba do skrajnosti preveriti vse detajle in če so neke rešitve mogoče v drugih evropskih državah, potem jaz ne vidim razloga, če smo del iste Evropske unije, zakaj to ni mogoče tudi v Sloveniji. Nikoli ne bom pozabil primera, ko sem bil minister, so rekli, ni pogojev, ni možnosti, da obramba črpa evropska sredstva. To je bil aksiom in se 30 let ni dalo počrpati nobenih evropskih sredstev iz tega resorja, ker so naši uradniki razlagali, da do tega Ministrstvo za obrambo ni upravičeno. Kaj smo naredili? Poslali smo naše uradnike z Ministrstva za obrambo v države, kot so Hrvaška, Poljska, Češka in smo si tam stvari ogledali in smo ugotovili, da oni pa lahko črpajo. Potem je bilo moje vprašanje, čakaj, če je v treh državah članicah Evropske unije to mogoče, zakaj to ni mogoče tudi v Sloveniji? In potem je bilo kar naenkrat mogoče in je Ministrstvo za obrambo dobilo odobrenih 70 milijonov evrov evropskega denarja za različne projekte. Jaz vas prosim, da tukaj uberete isti princip, da nekaj, kar je dovoljeno v Španiji, na Portugalskem in morda še v kakšni drugi državi, zakaj ne pošljete naših ljudi tja, da preverijo, da kar je mogoče nekje drugje, zakaj to ne bi bilo mogoče tudi v Sloveniji. Ker na koncu koncev moramo vse vložiti v to, ker smo vsi skupaj, zlasti pa ta hiša, odvisni od gospodarstva. In če kaj, potem se mi zdi najbolj modro, da poslušamo njih, ki se dnevno ukvarjajo s temi stvarmi, da ne operiramo s puhlicami, ampak to, kar si izjemno želijo v teh negotovih časih, je predvidljivost, predvidljivo poslovno okolje, predvidljive cene. ima državni sekretar prav, trg je volatilen, stvari se dnevno spreminjajo. Še enkrat, tukaj jaz vidim dolžnost države, da priskoči na pomoč samemu gospodarstvu in ta tveganja prevzame na način, da jih zbalansira in gospodarstvu ponudi neko končno stabilno, predvidljivo ceno. Jaz vam moram zelo direktno povedati, jaz bom temu zakonu nasprotoval. Glasoval bom proti tega, ker želim jasno sporočiti, da to ni prava pomoč, ki jo gospodarstvo potrebuje, in da bi bilo potrebno stvari obrniti na glavo in začeti drugje, to pa je s predvidljivo ceno električne energije.

kar je rekel prej gospod Jožef Horvat, zato ker so finančne institucije po svetu pač rekle, da je v času kovida treba vliti denar v sistem in je zadeva funkcionirala. In ja, rezultati so vidni, ja, milijardo več denarja je bilo, niso bili ciljani [ukrepi]. Ko sem jaz postal minister za gospodarstvo, se spomnim, da sem šel na eno prvo

šele danes, zdaj, izvemo, da je še bolj pomembna, kot si mislimo, pa ne toliko zato, ker smo ekonomsko rešili turistični sektor. Slovenci smo na koncu koncev spoznali našo prelepo državo. Mi te sreče, da pridemo do poceni denarja, žal nimamo, ker imamo po eni strani energetsko krizo, po drugi strani imamo pa inflacijo, ki ubija državo. Ti dve zadevi ne gresta skupaj in moramo na eni strani tiščati dol, da umirjamo inflacijo, in imamo potem problem seveda tudi pri tej energiji. Spoštovani Matej, denar lahko dobimo edino tako, ga bodo plačali vsi, samo davkoplačevalci, noben drug, se pravi, gospodarstvo samo in pa ljudje, ki plačujejo davke, drugega vira mi ta moment enostavno

na nek način delati električno energijo prek sistema, se pravi prek nafte, kurilnega olja, ampak ko je ona že vse pripravila, da bo delala prek kurilnega olja, se ji je splačalo

Ta energetika je neizmerno zakomplicirana. Mi bomo seveda zdaj spremljali te borzne cene. Borzna cena sama po sebi, to sem hotel prej reči državnemu sekretarju, še nič ne pomeni. Zakaj? Problem je, da naše firme ne dobijo ponudb, to je ta moment največji problem, in da se morajo gospodarstveniki, jaz tudi vem, v 15 minutah odločiti in podpisati pogodbo za eno leto naprej. To so ta moment realni problemi

Ta moment jo poleg ubogih ljudi v Ukrajini in te vojne Evropa ekonomsko dobiva po hrbtu.

Mi bomo naslednji teden tudi za zakon, ki smo ga sprejeli v letošnjem letu, izplačevali že prve tranše za gospodarstvo. S tem bomo dokazali, da je naša agencija SPIRIT dobro opravila nalogo.

Hvala. Gremo naprej s prijavljenimi k razpravi. Naslednji dobi besedo mag. Franc Props. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani! Danes poslušamo o velikih skrbeh za gospodarstvo, Moram povedati, da se tudi jaz bojim za gospodarstvo, ampak ne zaradi tega, ker v gospodarstvu ne bi znali reševati vsakokratnih težav. Te težave, s katerimi se srečujejo, so enkrat v obliki visokih cen vhodnih surovin, drugič v višjih stroških proizvajanja, tretjič v volatilnosti prodajnega trga, četrtič v pomanjkanju delovne sile in sedaj se bolj intenzivno srečujejo tudi z obvladovanjem tveganj v povezavi z visokimi stroški energentov in globalnimi krizami, ki jih povzročajo danes vojna, jutri nova epidemija ali naravne katastrofe. Za gospodarstvo se bojim zato, ker so se posamezniki v parlamentu, izvoljeni od ljudi, ker so jim zaupali, lotili pomoči gospodarstvu. Dejstvo je, da sedim med posamezniki, ki živijo v prepričanju, da vedo vse in več od vsega in živijo v prepričanju, da je to njihovo poznavanje vsega resnično. Sprašujem se, ali je bil to tudi razlog, da smo se včeraj naposlušali, kako je potrebno zaščititi tihotapce tobaka oziroma cigaret. Če nekdo ne loči proizvajalca elektrike od trgovca z elektriko, ne loči poslov po terminskih pogodbah od mesečnih položnic, če v isti koš meče elektriko za pisarno, ki se je ne da izmeriti z odštevalnim števcem, z elektriko, ki jo porabljajo družbe s 100 ali več zaposlenimi, se sprašujem tudi o koristih, ki jih lahko s svojimi predlogi rešitev prinesejo v gospodarstvo. Hkrati moji kolegi ne vedo, ali bi dvignili roko za zakon ali se udarili po roki, da ne bi glasovali oziroma so notranje razcepljeni in bi glasovali proti. Edino, kar bi moralo biti vsem pred očmi, je to, da pomagamo gospodarstvu, da pomagamo tako, kot država lahko pomaga s prerazporeditvijo proračunskih sredstev in z zadolžitvijo in to tako, da zaradi tega nihče, niti posameznik, niti gospodarstvo, niti gospodinjstva, niti država, ne bo bankrotiral, zato mora biti pomoč gospodarstvu usmerjena. Danes nihče ni govoril o energetski intenzivnosti gospodarstva. Kaj povečuje energetsko intenzivnost gospodarstva? Povečujejo jo energetsko intenzivne dejavnosti, med katerimi so trije najbolj potratni sektorji: proizvodnja kovin, nekovinskih mineralov in papirja. Ti so po podatkih Statističnega urada porabili četrtino vse energije v Sloveniji. V istem letu so podjetja v teh panogah ustvarila 2,6 % dodane vrednosti v gospodarstvu in zaposlovala 2,5 % delavcev. Kljub veliki porabi energije in majhnemu prispevku k dodani vrednosti in zaposlenosti v energetsko intenzivnih podjetjih seveda zapiranje teh podjetij ni rešitev. Podjetja, ki jim v lastni ceni elektrika predstavlja 10 ali več procentov stroška, so odgovorno vodena in so se tveganja, povezana z vhodnimi stroški elektrike, zagotovo zmanjšala v največji možni meri, seveda pa ne v v celoti. In tu jim s predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, gremo na pomoč in kot je pojasnil minister, se bodo rešitve, ki bodo omogočale konkurenčnost naših podjetij na globalnih trgih,

Zame so največji strokovnjaki za gospodarstvo tisti, ki ga ustvarjajo, ki delajo in vam povem primer, saj ni smešno, smešno verjetno ni za tistega podjetnika, ki ima partnerja v Avstriji in mu ne priznava takšnih stroškov za megavatno uro, kot so v Sloveniji, ampak takšne, kot so v Avstriji in mu pove, mene ne zanima, kako imate vi v Sloveniji.

pravi: »Za mojo družino je poskrbljeno, če ne bo šlo drugače, bomo zaprli ali pa prestavili podjetje prav v Avstrijo.« To je skrb, To je skrb, ne samo za gospodarstvo, posledično tudi za državljane in ne govoriti, da se zdaj tukaj oglašamo in da vse vemo in vse znamo. Državnega sekretarja ni tukaj, itak imam samo repliko. Hvala.

Želja je, da pomagamo, saj imamo pred nami Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ampak problem pa je, ko dobiš namesto cenovne kapice, ki jo uveljavljajo v teh dneh in tednih bolj razvite evropske države od nas, nek birokratski gordijski vozel v obliki tega zakona, ko sami podjetniki, gospodarstveniki sprašujejo drug drugega, kdo bo sploh zaprosil za pomoč pri tem zakonu. Imajo problem s tem, kar govorimo v 2. členu, s katerimi energenti se sploh kdo ukvarja, ali gre samo za električno energijo, zemeljski plin in tehnološko paro, zakaj ne peleti. Imamo problem. Ministrstvo oziroma vlada je sprejela tudi subvencijo za pelete za gospodinjstva, ampak glejte, kaj beremo v medijih, kako smo hitri in kako smo dobri. Subvencije bo izplačeval Center za podpore, ki deluje v okviru Borzena, vlogo pa bo možno oddati prek spletne aplikacije. Kdaj natančno bo to možno, še ni znano, saj morajo pristojni sprejeti še podzakonski akt.

prejemnik, da bo lahko delal ta informacijski sistem, v naši državi z lahkoto traja do 13. 2., pa bi bil to še super razpis, tudi če se nobeden ne bo prijavil. Skratka, toliko je vprašanj, časovnica, formula, krog upravičencev, kdo se bo s tem ukvarjal, da jaz verjamem, da z lahkoto, vsaj v Poslanski skupini SDS, pa tudi očitno v Poslanski skupini Nova Slovenija, sprašujemo ministra, se mu tudi zahvaljujemo za njegove odgovore, ampak trdimo, da ta zakon ni tako super, kot to obravnava medijska mašinerija. Jaz osebno mislim, da se bomo čez kakšnega pol leta verjetno vsi strinjali, vsaj po tiho, če že ne glasno, da je šlo za dober zakon z dobrimi nameni, ampak bo na koncu končal bolj kot zelo dober piar izdelek z ne tako dobrim izkupičkom, kot si ga verjetno tudi sam minister, državni sekretar in verjamem, da tudi vsi, vsaj v tej dvorani, predvsem pa naši podjetniki in pa gospodarstveniki, želimo. Tudi sam se dobivam s podjetniki, mislim, da veliko večino istih s kolegom Matjažem Hanom osebno poznava, ko se dobivamo na kavi, enkrat se dobijo z njim kot z ministrom, drugič pa z mano kot s poslancem,in imajo probleme. Verjetno oba poslušava o tem sedem do desetkratnem povišanju cen energentov in kako jim naj pomagamo. Verjetno oba dajeva iste odgovore, poskušali bomo pomagati, ampak očitno bo ta izplen, kot sem že rekel, bolj piarovski kot pa vsebinski. Da je problem s podporo temu zakonu, nenazadnje kaže tudi del razprave v parlamentu. Do sedaj se SD še ni oglasil v podporo temu zakonu, je neko nepisano pravilo, da pač koalicijske stranke dajo podporo svojemu ministru, Levica ne da ni spregovorila, sploh jih ne vidimo po tem, ko so imeli stališča poslanskih skupin. Le Gibanje Svoboda je 15 minut na splošno govorilo o gospodarstvu, ne pa o energetski krizi in problematiki energentov. vsaj na seji odbora, na kateri sem tudi sam prisostvoval, smo imeli možnost slišati predstavnike obrtne, gospodarske in drugih zbornic in združenj, ki so opozarjali, da zakon v izvedbenem

služb, SDH ali pa sama, z lahkoto dokapitalizira eno državno podjetje z 800 milijoni in jim da poroštvo za pol milijarde oziroma dokapitalizira za 500, poroštvo za 800. 1,2 milijarde za eno podjetje, celotno ostalo gospodarstvo in podjetništvo pa naj bi v idealnih razmerah izvajanja tega zakona, kakor je zapisano v samem zakonu, dobilo 975 milijonov. Enemu podjetju pa da z lahkoto dokapitalizacijo in poroštvo v vrednosti 1,2 milijardi. Ne bom razlikoval, katera so boljša, slabša podjetja in katera dejansko rabijo pomoč, katera pa ne rabijo, ampak da je eno podjetje finančno več kot pomoč države in pa vsi ostali, morda pa kakšnemu podjetniku s 60 zaposlenimi v gospodarstvu, 40 zaposlenimi v kakšni drugi branži verjetno malo zazvoni zvonec in si misli, hudiča, pa saj nismo nič vredni, če je eno podjetje več vredno kot vseh 99,9 % drugih pravnih oseb na področju gospodarstva. Da je s tem zakonom nekaj narobe, smo lahko danes razbrali s strani gospoda, ki ga sam osebno zelo cenim, morda tudi zato, ker je še vedno malo mlajša

Mi proizvajamo elektriko po ceni približno 50 evrov za megavatno uro, z lastno proizvodnjo pokrijemo okoli 80 % potreb. Če tudi 20 % kupimo po 500 evrov, pridemo na okoli 100 evrov za megavatno uro, morda kaj več. Zakaj potem dobivamo ponudbe po 450 evrov za megavatno uro?

15 minut. In to NEC, ne en espe z eno osebo, ampak večje podjetje s področja kmetijstva. 15 minut. In potem nekdo trdi, kako smo mi poslanci, ki sprašujemo, dajemo primere, nekako neresni in nestrokovnjaki. Ja, jaz nisem strokovnjak za energetiko, priznam, ampak vsaj kolega Matjaž Han bo vedel, da verjetno zadnjih 20 let hudirjevo spremljam slovensko energetiko zaradi osebnih, pa če želite tudi lokacijskih, zadev, ker prihajam iz Posavja, tako da si upam reči, da kaj vem. Slovensko gospodarstvo ima problem, kot sem že rekel, ker ne vedo, kaj pomeni ta formula, kakšna bo časovnica, kdo bo sploh lahko zaprosil. Problem imajo kmetijska gospodarstva. Nenazadnje bi ob koncu opozoril še na eno stvar, ki bo očitno šla mimo tega parlamenta, kar je žalostno, sploh ker bo šlo mimo parlamenta s strani te koalicije, ki je prejšnji koaliciji žugala, češ kako vlada z uredbo. Ne tiče se ministra Hana, ampak Ministrstva za infrastrukturo. 12. decembra je v medresorsko usklajevanje posredovalo Predlog uredbe o določitvi cen električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava. Zakaj niste prišli s tem, pa ne vi, ampak kot vlada, v parlament po podporo temu zakonu? Poznam občine, ki so prejšnji teden ali pa zadnjih 14 dni oziroma en mesec, ko niso vedele, kaj bo,

Ena večja slovenska občina je to kupovala. Zdaj si pa predstavljajte ravnatelje šol kot javnih zavodov, kako bodo prepričali starše, ko bodo višje položnice ali pa se bo kakšen program ali pa kaj drugega ukinilo na kakšni osnovni šoli. Skratka, spoštovani minister, morda kot zastopnik vlade

In da zaključim, morda bo malo pesimistično, ampak dobil sem pred eno uro vir iz Telemacha, predstavnik Vlade je poklical na podjetje, naj se pripravijo na redukcije elektrike v januarju, februarju. Nekateri mediji so že obveščeni, ampak molčijo. Jaz upam, da bo redukcija vsaj za kaj drugega dobra, če že za gospodarstvo ne bo dobra. Pa brez skrbi, spoštovani minister z ekipo, mislim, da nihče izmed nas ne upa, da se bo redukcija začela dogajati, ker vemo, da če, bom povedal po domače, crkne gospodarstvo, crknemo vsi.

sodelavci, spoštovane kolegice in kolegi! Da ne bo mojega predhodnika skrbelo, da se z SD ni nihče oglasil, mi smo, vsaj kar se tiče tega zakona, kar precej sedeli skupaj s koalicijo,

opozicijo skrbijo zadeve, imajo pomisleke, ki jih imamo tudi mi v teh negotovih časih, ki trenutno vodimo državo, poslušam pa tudi eno kopico nebuloz oziroma

in pa nenazadnje tudi vse težave podedovane z reševanjem energetske krize, ki se je, spoštovane kolegice in kolegi, da vas spomnim, začela že globoko v prejšnji vladi, konec lanskega poletja, konec meseca avgusta, septembra.

spominjajo vse zadeve, ki se tičejo prejšnje vlade, bolj na neko črko N, netransparentno, neracionalni ukrepi, neustavni ukrepi, nepravočasni ukrepi. Naj vas samo spomnim, spoštovane kolegice in kolegi, o pravočasnosti. Mi smo v lanskem letu takle čas dnevno dobivali stotine pisem zaskrbljenih državljank in državljanov, ki jih je skrbelo, da se ne bodo mogli ogrevati, ob vsem tistem, kar se je dogajalo na energetskem trgu, pa ni bilo ukrepa Vlade. Ob tem, da ste imeli denar na razpolago takole / pokaže z gesto/ v podnebnem skladu. Kdaj ste dali dodatek za energetsko učinkovitost oziroma za to, da si bodo ljudje lahko pomagali pri plačilu položnic? Velika večina evropskih držav je dala to v novembru in decembru lanskega leta. Kdaj ste jih vi dali

Na žalost ta vlada nima tega luksuza, da bi lahko razdeljevala nek poceni helikopterski denar na relativno enostaven način, 100 evrov tebi, 150 evrov, enim skupinam še nismo dali, ali so potrebovali, niso potrebovali, pač z namenom pridobiti boljši volilni rezultat se je dejansko delalo neracionalno z javnimi sredstvi. Žal tega luksuza ta vlada nima in poleg tega, da nima tega luksuza, tudi drugi razlog, ki se mi zdi, da je prav tako pomemben, to pa je, da je treba odgovorno ravnati z javnimi sredstvi. Zato so ti ukrepi, spoštovane kolegice in kolegi, ciljani. Me veseli, da so tudi pravočasni. Naj vas samo spomnim na tisto, kar je že bilo, prvi paket, kaj smo naredili. Stabilizirali smo cene goriva, da imajo danes naše državljanke in državljani neke primerljive, normalne cene goriva,

verjetno odgovor na tisto vaše vprašanje, spoštovane kolegice in kolegi iz opozicije, okrog tega, ali bo Agencija SPIRIT zmogla ta razpis. Jaz bi vam predlagal, da se ne sekirate na zalogo. Verjamem, da se bodo potrudili in da bodo to tudi uspešno uredili. Zdaj pa morebiti še par besed okrog tega zakona. Tako kot je minister uvodoma povedal, kar mene veseli, je to, da je bil ta zakon tako kot vsi ostali sprejet v nekem dialogu z deležniki.

v primeru pričakovane rešitve, intervencije z nekimi ukrepi, ki bodo te cene nekako stabilizirali.

so višina in omejitve dodeljevanja teh pomoči, kar je bil tudi eden izmed razlogov, da so zakon, ki ga obravnavamo danes, sprejeli v takšni obliki, kot je, ker nas na eni strani omejujejo glede pomoči. Tisto, kar meni še ni jasno, pa je, da poslušam nenazadnje včerajšnje ukrepe Nemčije,

premalo, da bodo verjetno potrebni še dodatni ukrepi. Me pa veseli, nenazadnje kljub skrbi gospodarstva, tudizavedanje, da so bili vključeni v te ukrepe, da bodo tudi v bodoče. Jaz sem trdno prepričan, da bomo, tako kot smo našli neko sprejemljivo ceno za gospodinjstva, da naše državljanke in državljane danes ne boli glava in ne zmrzujejo zaradi cen elektrike,

Hvala. Želi še kdo razpravljati pri amandmaju k 2. členu? Vidim samo eno prijavo. Še kdo? Če ne, gospod Branko Grims, imate besedo. za besedo. Vedno znova se z vladne strani oziroma s strani vladajoče koalicije ponavlja laž o inflaciji. Zadnji mesec, ko je bila vlada Janeza Janše, je bila inflacija 8 %. Potem je skočila čez 11, pa je potem padla na 9,9 % in ste to razglasili za fantastičen uspeh, kako obvladujete inflacijo. Naslednji mesec je bila pa 10,6 %. Trenutno je pa dobrih 10 dobrih 10 %, s tem, da po bo napovedih mednarodnih organizacij visoka inflacija zaradi vaše napačne, zapravljive politike ostala in to seveda to današnjo razpravo postavil šele v pravo luč. Tisto, kar pove o vaši popolnoma zgrešeni, da ne rečem »N-politiki«, kot je prej rekel gospod iz koalicije, namreč za nesposobnost, je dejstvo, da v sosednji Avstriji dodatno obdavčujejo ekstra profite podjetij, ki se ukvarjajo z energijo, pri nas se pa ta podjetja dokapitalizira s pol milijarde z vladne strani, tako, čisto po tiho, da ne bi kdo opazil. To zelo veliko pove o tem, kako ste si nekateri izplačevali, vključno z najbolj izpostavljenimi v današnji vladi, fantastične nagrade za poslovanje, ker so pod ceno prodajali energijo Slovenije ven, takrat dolgoročno, danes pa za peklensko drage denarje to uvažamo nazaj. Res krasen poslovni model, ki je seveda za Slovenijo uničujoč.

Tudi mi v SDS opozarjamo, da bi morali biti vsi deležni ustreznih stimulacij, spodbud in pa omogočanja sploh normalnega poslovanja v teh razmerah, ne samo nekateri. Zato smo tudi predlagali ustrezne amandmaje. Te amandmaje bom podprl. Kar se pa tiče celotnega zakona, pa je to zakon, ki bi moral biti sestavljen povsem drugače, z drugimi izhodišči in seveda v Sloveniji se ne bi smeli ukvarjati s tem, da se zdaj dokapitalizira tiste, ki se ukvarjajo z distribucijo energije, ampak s tem, kako to poslovanje narediti tako, da bo slovensko podjetništvo konkurenčno in da bo Slovenija stopila ob bok ostalim evropskim narodom. Tega v tem trenutku žal ni na vidiku in upajmo, da bo prihodnje leto vse Hvala. Čas je potekel. Želi še kdo razpravljati k amandmaju k 2. členu? Še je želja. Prosim za prijavo. Več jih je izrazilo željo.

Ja, gospodarstvo je danes pred velikim izzivom, kako skleniti oziroma ali skleniti pogodbe za odkup električne energije ali ne. V bistvu so bile pred časom zadeve še bolj neugodne, ampak danes jaz mislim, da glede na situacijo, ki jo imamo, se je ministrstvo vse od jeseni, ko smo sprejeli prvi paket teh zakonov, trudilo, da pripravi ustrezen zakon, ki bo vsaj malo omilil to zadevo, ki nas čaka v letu 2023.Ja, takrat so se napovedovale katastrofalne razmere, saj tudi še danes lahko rečemo, da bomo videli, kaj bo sicer prinesel čas. času se je pokazalo to nihanje električne energije na borzi, iz dneva v dan, iz uro v uro, kot je bilo lepo povedano na samem odboru, kjer so se deležniki. Jaz moram reči, da sem z veseljem in z zanimanjem poslušala vse deležnike, ki so na odboru predstavili njihova stališča. In kaj mi je bilo zelo zanimivo? Pohvalili so prizadevanja Vlade in Ministrstva za gospodarstvo, da so jih poslušali pri pripravi tega predloga zakona. To mislim, da je en dober znak. Je pa res, da na koncu koncev ni vse odvisno od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak so tukaj od zadaj še ostala ministrstva, med drugim tudi Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na drugi strani imamo pa še tistega, ki odloča o vsem, to je pa Ministrstvo za finance.

gospodarstvu. Upoštevali smo veliko amandmajev, ki so jih predlagale ustrezne zbornice in gospodarstvo, žal pa ni v naši domeni, da bi sprejeli regulacijo cene električne energije za gospodarstvo, to pa žal ni v naši domeni. Ne glede na to pa verjamem, da je ta zakon šel v pravo smer. Sicer je bilo danes govora, da smo zakon zakomplicirali, da so bili v prejšnji vladi postopki povsem enostavni. izkazalo se je, da so bili postopki v pretekli vladi res zelo enostavni, bili so pa neciljno razdeljeni

In glede na to, da se pač cena električne energije izjemno, izjemno spreminja in danes smo slišali, da je na borzi cena za visoko tarifo 228 evrov, včeraj je bila ta cena še bistveno višja, je na koncu koncev zelo zanimivo to spremljati in čim prej pogledati, kaj se da in potem bo ta zakon tudi uspešen oziroma bo [izpolnil] neko željo oziroma bomo lahko ohranili naše gospodarstvo konkurenčno, kajti vsi si želimo, da bi bilo gospodarstvo konkurenčno, da ne bi bilo odpuščanj, da

obrate oziroma opuščajo proizvodnjo in po novem letu jo bodo ponovno zagnali. V nekaterih branžah je to neizvedljivo, to se vsi zavedamo, zato mora biti cena tudi sprejemljiva.

na tem mestu moram reči, še enkrat iskrena hvala Zakonodajno-pravni službi, ki je res pripravila obsežno mnenje in

menim, da je dober znak. Sicer bi si sama želela, da ne bi bilo toliko, bom rekla, zakonodajnih pasti.Ampak glede na to, da se je dalo v zakonodajnem postopku temo upoštevati in da je bil posluh na obeh straneh toliko dober, moram reči, da smo lahko na tem mestu zadovoljni. Še enkrat, seveda gospodarstvo ni zadovoljno s tem predlogom zakona,

smo že pri zadnjem sprejemanju zakona rekli, da bomo pač sedli skupaj, bomo sprejeli spremembe zakonodaje in ko se bo pokazala potreba po spremembi, bomo pač to tudi naredili. Kajti minister je vsakodnevno v navezi z gospodarstvom in bomo videli, kaj bo sicer prinesel čas. Srčno si želim, da bi se cene na borzah električne energije ustalile nekje pri tem, kar pač gospodarstvo tudi pričakuje. V nasprotnem primeru bo potrebno najti neke nove vire in potem tudi na tak način pomagati gospodarstvu.

to temo, kako bodo izpeljali vse te postopke. Moram reči, da ona ni izrazila nobene skrbi, da tega ne bi zmogli. Vsekakor verjamem, da se bo zagotovil še dodatni kader in SPIRIT bo lahko, upam, da uspešno, izpeljal vse postopke, ki jih bo v bistvu moral, da bo ta zakon zaživel tudi v praksi. Tako da, še enkrat, jaz bom ta zakon podprla, tako kot sem ga tudi na odboru, in upajmo seveda na najboljše. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Čisto na kratko, ker sem morda danes že preveč govoril. Ampak to, da razpravljamo o tako pomembni temi, samo kaže na to, da je poslankam in poslancem tako opozicije kot koalicije mar za slovensko gospodarstvo v teh hudih kriznih časih. Verjamem kolegici Bojani, predsednici Odbora za gospodarstvo, pa kljub temu sem si zapisal vprašanje, če lahko predstavniki Ministrstva za gospodarstvo ugotovijo, v kateri fazi je razvoj aplikacije, ki bo morala štartati z vnosom teh številnih vlog. Potem kar zadeva gospodarske pomoči držav članic Evropske unije ali pa OECD,

če pogledamo obdobje recimo zadnjih 15 mesecev, potem vidimo, da je Slovenija pravzaprav na repu pomoči gospodarstvu, ampak nočem sedaj nobenega odgovora na to temo. Bi pa želel odgovor na vprašanje. Gospodarska zbornica nam je danes poslala kar nekaj predlogov za amandmaje, to se pravi, še nek zadnji klic na pomoč. pomoč. Upam, da razumete, kolegice in kolegi iz koalicije, če to vlaga opozicija, je to Sizifovo delo, ker boste najbrž tudi danes, tako kot na odboru, zavrnili prav vse opozicijske amandmaje. Ker gre razprava najbrž proti koncu, ocenjujem, da je bila res dobra. Pričakujem, da po novem letu ne bo več toliko ukvarjanja s prejšnjo vlado s strani koalicije, ker bo pač novo leto, obrnili bomo list, ker to bo potem pomenilo, da nimate idej. Sem izredno razočaran, ko takšne poslušam, ja, državo ste zadolžili, rekordno zadolžili. To je blef in tisti, ki to govori, je blefer.

vse ocene, takrat 40, potem 80, tudi zdaj 850 milijonov za gospodarstvo, smo črpali na podlagi ocene, analize Gospodarske zbornice.

težave kot jaz. Gospodarstvo je nezadovoljno z delom, verjetno predsedniki Gospodarske zbornice, Obrtno-podjetniške zbornice, zato, ker seveda pričakujejo zelo ostro nasprotovanje ali pa večja pričakovanja, ampak mi se moramo v tej državi vendarle pogovarjati, saj smo vsi na istem čolnu.

mi drugih ljudi nimamo. Mi ne moremo na novo zaposliti 50, 100 ljudi, čeprav bi si verjetno to vsi želeli, moramo biti tudi tu racionalni. Tudi jaz bi bil

Jaz smatram kot politik, zdaj kot minister, ta pritisk gospodarstva kot nek klic, pomagajte še dodatno zagotoviti sredstva. In ja, mi se lahko odločimo, gospe in gospodje, bomo rekli, dajmo milijardo, 2 milijardi,

in da bo ta naš zakon s tem prijel, smo svojo nalogo opravili, v tej fazi. Če to ne bo dovolj … Jasno, komu pa bomo pomagali, če ne gospodarstvu, ki v bistvu vplačuje v proračun vsa ta sredstva.

Tudi jaz gospoda Novšaka zelo cenim, ampak situacija je takšna, kakršna je. Hvala bogu, da ni bilo treba dokapitalizirati da smo dokapitalizirali samo HSE. Če se spomnite za nazaj, smo hoteli dokapitalizirati tudi Geoplin. Zakaj? Zato, ker je bila na moment borzna cena plina takšna,

je bil pripravljen, ampak je prišel lastnik prosit za dokapitalizacijo Geoplina. Cene so padle in je Petrol lahko sam na nek način rešil zadevo. Jaz bi si želel, da bi imela HSE pa GEN take dobičke, da bi mi danes pobrali denar

HOT:** Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 5. člen ter amandma Poslanske skupine NSi in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 16. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 19. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 19.a členu, zato bomo o njiju razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 19. in 19.a člen ter amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k tema členoma. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 21. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem sedaj 22. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 43. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 5. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.45. Za dve minutki smo skrajšali, če bo v redu. Hvala lepa. Hvala